Borist hafa bréf frá Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni um að þau verði fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Í gær, 10. mars, tóku því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi, Sverrir Bergmann Magnússon, 1. varamaður á lista Miðflokksins í Norðausturkjördæmi, Ágústa Ágústsdóttir, og 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður, Sigurður Örn Hilmarsson. Þá hefur borist bréf frá varaformanni þingflokks Flokks fólksins um að Guðmundur Ingi Kristinsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista flokksins í Suðvesturkjördæmi, Grétar Mar Jónsson.

Sverrir Bergmann Magnússon og Sigurður Örn Hilmarsson hafa undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðnir velkomnir til starfa á Alþingi. Borist hefur bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 110, um vegakerfi og vegaframkvæmdir á Vesturlandi, frá Maríu Rut Kristinsdóttur.

það hefur tekist býsna vel. Viðsnúningurinn sem þarf að verða snýst um öryggi og það getur svo sem enginn haldið því fram að Grindavík sé öruggari en önnur svæði. En það er búið að gera heilmikið í því. Atvinnulíf er í fullum blóma. Það eru 750–800 manns starfandi þar á hverjum degi

við? Erum við farin að ganga of langt í forræðishyggjunni? Það er það sem mig langar að spyrja hæstv. ráðherra. Fólkið segir: Treystið okkur. Við erum vön að fylgja veðurspám og sérfræðingum Veðurstofunnar. Við erum vön að fylgja þeim

þingmanni fyrir fyrirspurnina og ætla að fá að taka undir með honum og ég held að það hafi verið mjög jákvætt á síðasta kjörtímabili að það var mjög breið pólitísk sátt um aðgerðir í þágu Grindvíkinga. Fólk getur haft auðvitað skoðanir á ákveðnum smáatriðum en heilt yfir þá fóru hér mál á grænu í gegn og það var þverpólitísk sátt um þau. Ég skil vel þá umræðu sem upp er komin varðandi bið.

Ég skildi það vel að þáverandi ríkisstjórn vildi kannski aðeins hægja á ákveðnum þáttum vegna þess að þau sáu fyrir sér að það væri kannski eðlilegra að stórar ákvarðanir myndu bíða næstu ríkisstjórnar. Það var sátt um það. Við finnum mikið til ábyrgðar að taka við þessu stóra verkefni en ég vil aftur á móti biðla til þingmanna og þingheims í heild sinni að við höldum þessu í því þverpólitíska samráði sem þetta var af því að þetta sannarlega gefur kost á því. Við höfum nú verið nokkrar vikur í þessari ríkisstjórn og við höfum strax tekið, myndi ég segja, málið föstum tökum. Við erum líka að kynna okkur þá anga málsins sem við urðum ekki alveg vitni er þannig að þó að þú sért hérna inni þá ertu ekki inni í öllum smáatriðum og við erum að reyna að gera þetta af ábyrgð. Þess vegna höfum við farið í þessa sviðsmyndagreiningu, til að vera viss um að við séum ekki bara að erfa fyrri að erfa fyrri aðgerðir heldur líka að hugsa fram í tímann og þetta verður allt saman birt. Við héldum ráðherranefndarfund um samræmingu mála þar sem Grindavík var undir í síðustu viku. Við erum að fara að halda annan slíkan fund á morgun þar sem verða teknar ákvarðanir um í hvaða form húsnæðisstuðningur á að fara líka hvernig verður horft á bæinn í heild sinni. Í þeirri vinnu sem hefur verið hingað til hefur til að mynda bæjarstjóri Grindavíkur verið að fullu upplýstur og verið þá í stöðu til að upplýsa fólk í kringum sig. En við erum enn þá á ákvarðanatökustigi og ég get farið betur yfir þetta hérna í seinna andsvari.

En það sem ég var eiginlega að varpa svolítið ljósi á er ákall heimamanna. Og aftur, það eru 750–800 manns að störfum á hverjum degi. Það eru 120 manns sem búa þarna. Hvað gerist næst? Þetta fólk vill fá að taka þátt, eðlilega. Ekkert án okkar um okkur. Það er bara eðlilegt sjónarmið. Ég hef líka fullan skilning á því að kosningar og þær breytingar sem þar verða, þær taka ákveðinn tíma. En þá spyr ég: Var þá skynsamlegt að taka tvo reynslubolta úr Grindavíkurnefndinni? Er það svona hefðbundin pólitík af því að þeir hefðu hugsanlega einhver tengsl við fyrrverandi stjórnarflokka?

Það er hins vegar þannig að það er fjöldi Grindvíkinga sem hefur ekki áhuga á að dvelja í bænum núna og hv. þingmaður veit jafn vel og ég að það eru mjög skiptar skoðanir eftir því hvern þú talar við frá Grindavík hvort þau vilja flytja aftur til bæjarins eða ekki. En það eru aðilar sem búa þarna, það eru aðilar sem eru með lögheimili þarna og þeir hafa frelsi til að gera það. gera það. Hv. þingmaður veit líka jafn vel og ég að við sem berum ábyrgð á almannaöryggi þurfum að tryggja að það séu eðlilegar aðstæður áður en allt er opnað upp á nýtt og það er bara mjög mikil ábyrgð að bera. Varðandi Grindavíkurnefndina langar mig að nefna það að Grindavíkurnefndin verður áfram starfandi en í breyttu formi. Það verður ákveðinn aðili þar sem var áður partur af nefndinni þannig að þetta hefur ekkert með pólitík að gera. Sá aðili er ekki skráður í Samfylkinguna eða Viðreisn eða Flokk fólksins og hefur mikla reynslu og verður áfram starfandi með nefndinni. En það þarf aðra getu

Virðulegur forseti. Í seinustu viku skilaði starfshópur um hagræðingu í ríkisrekstri hagræðingartillögum sínum til ríkisstjórnarinnar. Þessari vinnu starfshópsins ber að fagna en margar góðar tillögur er þar að finna, hafa reyndar sumar hverjar nú þegar verið lagðar fram sem frumvörp á þessu löggjafarþingi, þó ekki frá ríkisstjórnarflokkunum heldur Sjálfstæðisflokknum en varla ætti að skipta máli hvaðan gott kemur. Eða hvað? Það er ákveðið áhyggjuefni, herra forseti, að fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar við þessum hagræðingartillögum voru þau að margítreka að þær væru ekki tillögur ríkisstjórnarinnar, alls ekki tillögur ríkisstjórnarinnar, herra forseti, og því alls óvíst hver verða afdrif þessara tillagna eftir rýni ráðuneyta og pólitískra ákvarðana ráðherra ríkisstjórnarinnar. Ég óttast því að þessi mikla hagræðingarvegferð ríkisstjórnarinnar byrji og endi með birtingu þessara tillagna en lítið verði um að hrinda þeim í framkvæmd. Þar hef ég sérstaklega í huga þær tillögur er snúa að úrbótum á vinnumarkaði, til að mynda um að ákvæði um áminningar opinberra starfsmanna verði fellt á brott, sem er bæði stórt og mikilvægt sanngirnismál gagnvart almenna vinnumarkaðnum fyrir utan augljósa hagræðingu. Því vil ég einfaldlega spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hvort hann telji þá tillögu skynsamlega og hvort hann hyggist beita sér fyrir því að frumvarp þess efnis verði lagt fram og þá hvort það sé ekki skynsamlegra að samþykkja einfaldlega frumvarp hv. þm. Diljár Mistar Einarsdóttur sem þegar hefur verið lagt fram.

Varðandi lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna sem hv. þingmaður vék sérstaklega að þá kannast örugglega þingmenn við að allnokkrar tilraunir hafa verið gerðar til breytinga á þeim lögum, m.a. í stjórnartíð þess flokks sem hv. þingmaður situr fyrir, án þess að það skilaði árangri. Það er augljóst að þessi löggjöf þolir endurskoðun og það er mikilvægt að hún sé skoðuð en það er líka mikilvægt að taka tillit til þess að það verður að gerast í samráði við þá aðila sem þurfa eftir þessari löggjöf að vinna. Tilraunir til að gera það með öðrum hætti hafa ekki skilað árangri og eru raunar ólíklegar til að gera það. Við munum í fjármálaráðuneytinu hefja þá vinnu og kynna hana þegar hún liggur fyrir.

varðar tillögu um afnám áminningarskyldu opinberra starfsmanna þá vitum við alveg hvað verkalýðshreyfingunni finnst um þá tillögu.

Hún kallaði þessa tillögu stríðsyfirlýsingu fyrir nokkrum dögum, stríðsyfirlýsingu, herra forseti, hvorki meira né minna. Það er því alveg ljóst að áminningarskyldan verður ekki afnumin með samþykki þeirra aðila. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra seinna sinni: Er einhver möguleiki á því að hann leggi fram frumvarp, þetta mikilvæga frumvarp, um afnám áminningarskyldunnar án samþykkis verkalýðshreyfingarinnar eða hafa ákveðnir hagsmunaaðilar neitunarvald innan ríkisstjórnarinnar?

Nú væri auðvitað hægt að velta fyrir sér hvernig stóð á því að á 11 ára tímabili Sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu tókst ekki að gera breytingar á þessum lögum en það er aðra að spyrja en mig um það. Það verður auðvitað að vinna vinnumarkaðslöggjöfina í sátt og þó að hér sé um að ræða mikilvægt atriði, sem ég skil alveg að eru skiptar skoðanir um, þá er þetta ekki eina atriðið í þessari löggjöf sem skiptir máli. Það verður að byggja á einhvers konar heildarmati og niðurstöðu úr samráði nákvæmlega hvaða skref við tökum. Ríkisstjórnin mun vinna tillögur og koma með þær hingað inn í þingið.

Það er öllum ljóst að við stöndum frammi fyrir neyðarástandi í úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda. Ríkisstjórnin hefur talað um mikilvægi þess að byggja upp meðferðarheimili á höfuðborgarsvæðinu enda búa 80% þessara barna þar. Það er nauðsynlegt en það dugar ekki eitt og sér. Sérfræðingar sem starfa innan kerfisins hafa bent á að eina raunhæfa lausnin sé ekki bara að bæta úrræði í borginni heldur einnig að skapa langtímalausnir utan hennar. Það myndi m.a. draga úr aðgengi barna að fíkniefnum og rjúfa hættuleg tengsl sem viðhalda vandanum auk þess sem hægt væri að bregðast við vandanum á landsbyggðinni. En þrátt fyrir þetta þá virðast stjórnvöld horfa fram hjá þeirri staðreynd að það lá fyrir húsnæði sem uppfyllti öll skilyrði, húsnæði sem hefði verið hægt að nýta strax. Háholt í Skagafirði hefur áður þjónað þessu hlutverki. Húsnæðið er til staðar, samfélagið reiðubúið og fagfólkið er til staðar en samt er þessari lausn hafnað án þess að ráðuneytið hafi kynnt sér aðstæður. Nú er það of seint. Háholt hefur verið selt og því er þessi möguleiki úr sögunni. Í stað þess að grípa þetta tækifæri er kosið að bíða á meðan börn eru vistuð í fangaklefum. Við verðum að byggja upp úrræði á höfuðborgarsvæðinu, það er engin spurning. En á meðan við vinnum að því, því það mun taka tíma, þá vil ég spyrja: Af hverju var tækifærið ekki nýtt í stað þess að gera ekki neitt og leyfa vandanum að vaxa?

Það er alveg satt, það er neyðarástand í þessum málum í dag, algjört neyðarástand, og það stafar einfaldlega af því að ekkert hefur verið brugðist við á undanförnum árum, ef ekki hreinlega áratugum. Þess vegna erum við í neyðarástandi í dag.

að gera nokkuð í málunum. Þess vegna stöndum við í þessari stöðu í dag. Hún er mjög slæm. Hún er virkilega slæm. Hvað varðar Háholt þá er það bara staðreynd og það hefur verið skoðað að það hentar ekki fyrir þessa starfsemi, t.d. vegna þess að neyðaraðstoð er allt of langt í burtu, fyrir utan það að flytja börn, sem þurfa að fara í svona neyðarúrræði, eins og var

gerlegt. Það þurfti að bregðast hratt við. Það var ekki ásættanlegt að hafa börn á Flatahrauni, það er alveg rétt, en það var bara ekkert annað í boði, ekki neitt.

Þess vegna brugðust stjórnvöld við á þeim tíma með því að innleiða farsæld barna, úrræði sem er enn í innleiðingu en hefur reynst vel. Það er gríðarlega mikilvægt og ég finn það líka að núverandi ríkisstjórn ætlar að fylgja því verkefni eftir að það haldi áfram en förum með rétt mál. Varðandi Háholt þá höfum við fengið upplýsingar um það að ráðuneytið hefur í raun aldrei skoðað aðstöðuna á staðnum, aldrei leitað upplýsinga og aldrei rætt við sveitarfélagið sem hefur verið leiðandi í þessum málaflokki þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Lagði ráðuneytið sannarlega sjálfstætt mat á kosti Háholts eða var þeirri hugmynd hafnað án þess að nokkur tæki sér tíma til að kynna sér málið? Varðandi viðbragðstíma, neyðaraðstoð og rökin fyrir því að hún sé of langt í burtu: Hver er viðbragðstíminn hér í Reykjavík samanborið við viðbragðstímann ef Háholt yrði nýtt? Bara til þess að fá upplýsingar um það.

Það er annað sem skiptir máli. Farsældin var innleidd og það er frábært og já, við erum að fara að vinna áfram eftir henni en henni fylgdi engin uppbygging. Það var uppbyggingin sem vantaði og ekkert þannig var gert.

mínútur og það er ekki ásættanlegt, svoleiðis að frammi fyrir þessu stöndum við. Hvað varðar að vera með fólk úti á landi

og þar er viðbragðstíminn fyrir neyðaraðstoð svipaður og í Reykjavík, sem er, ef ég man rétt, um 11 mínútur.

og fór fram kynning á ansi snotrum tillögum. Þær telja auðvitað kannski ekki mikið í stóra samhenginu, 70 milljarðar til ársins 2030, en þó þannig að því ber að fagna. Orð eru til alls fyrst í þessu sambandi.

Ég skildi ekki betur af fréttum en svo að þær hefðu líka verið kynntar og teknar til umræðu í ríkisstjórn og þar hefði verið fallist á það að vinna þessar tillögur áfram. Þess vegna kom mér á óvart að hæstv. fjármálaráðherra lét þau ummæli falla að þetta væru alls ekki tillögur ríkisstjórnarinnar heldur tillögur almennings, ekki einu sinni hv. þingmanna sem hér eru heldur almennings, sem bæri ábyrgð á þessum tillögum. Mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort hún sé sammála þessu, að þessar tillögur séu ekki

og já, þetta er hópur sem er að vinna alveg eins og er alþekkt í stjórnsýslunni, tillögur upp í pólitíkina. Í lok dags getum við ekki útvistað okkar pólitísku ábyrgð. Það erum við sem þurfum að standa og falla með þessum tillögum. Ég horfi ekki á þetta sem flótta heldur einfaldlega bara útskýringu á því í lok dags þurfum við að taka þetta plagg, við þurfum að færa það inn í stjórnsýsluna, inn í ráðuneytin, taka afstöðu til þess hvað af þessu er hægt að gera með ákveðnum hætti, hversu hratt og hvað við fáum út úr því. Mér finnst það hið ábyrga í stöðunni. Ég hef sjálf verið í stjórnarandstöðu og þá er mjög auðvelt að koma upp og tala um alls konar sem mann langar til að gera en síðan þarftu að fara eftir ákveðnum verkferlum. Ég ber bara virðingu fyrir því verkferli. Það breytir því ekki að það var margt þarna sem mér leist mjög vel á. Ég held að afstaða hæstv. fjármálaráðherra hafi einfaldlega verið sú að að varpa ljósi á að það er heilmikið sem er oft viðkvæmt í opinberri umræðu sem er samt verið að ræða inni á kaffistofunum, við eldhúsborðið, einhverjar tillögur sem kannski hljóma ýktar, erfiðar, flóknar en er víða verið að ræða í samfélaginu. Þess vegna er gott að við fengum almenning inn í það. Við erum núna að taka þessar tillögur inn í fjármálaáætlunarvinnuna. Það er mikill vilji til þess að sjá sem flestar þeirra koma til framkvæmda. Hið raunsæja og raunhæfa hins vegar í stöðunni er að sumt þarf frekari útfærslu. Við erum með tveggja manna teymi úr fjármálaráðuneytinu og tvo einstaklinga úr forsætisráðuneytinu sem eru núna í vinnuhópi sem ætlar að halda utan um eftirfylgni þessara tillagna út kjörtímabilið en líka núna á vormánuðum. Þetta er að mínu mati það sem hefur oft skort; það kemur útspil, kemur blaðamannafundur og svo er skýrslan látin liggja. Núna þurfum við að fá nokkrar vikur til að vinna úr þessu og annað tekur lengri tíma.

ég skildi orð hæstv. fjármálaráðherra þannig að þetta væru alls ekki tillögur ríkisstjórnarinnar. Það er þá gott að vita það og geta gengið út frá því að ríkisstjórnin ætli að vinna þessar tillögur áfram. En þá ber svo við, bara því miður verð ég líka að segja, að einn ráðherra, hæstv. dómsmálaráðherra, hefur nú þegar slegið út eina afskaplega skynsamlega tillögu að mínu mati sem er endurskoðun á starfsumhverfi Hæstaréttar. Það virtist vera gert bara sem viðbragð við afstöðu forseta Hæstaréttar um þetta tiltekna mál.

Þetta er auðvitað starfshópur sem var á vegum forsætisráðuneytisins en ég vann ekki þessa vinnu sjálf, ekki frekar en ráðherra. Það er hins vegar þannig að allt sem ríkisstjórnin mun á endanum gera mun ég með einum eða öðrum hætti bera ábyrgð á sem og aðrir ráðherrar og ég skorast ekki undan þeirri ábyrgð. Það er samt ekki þar með sagt að með því að fá utanaðkomandi hóp sérfræðinga, sem ég held að sé jákvætt, til þess að meta með almennum hætti hvaða tillögur sé hægt að fara í þurfi að eigna okkur það allt. Það sem ég mun eigna mér og við munum eigna okkur eru þær aðgerðir sem við ráðumst í og það er hægt að halda okkur við það hvað það varðar. Okkur fannst hins vegar hreinlegra

hvalveiða Íslendinga. Endurtekinn loðnubrestur hefur haft mikil og alvarleg áhrif á þjóðarbúið á undanförnum árum og sitt sýnist hverjum um helstu orsakir þessa loðnubrests. Það eru margvíslegar hreyfingar stofnsins af af ýmsum misvel skýrðum ástæðum og svo er það afrán hvalategunda eins og hnúfubaks. Sú hvalategund, hnúfubakur, hefur einkar góða lyst á loðnunni og það virðist einróma mat sérfræðinga og útgerðarmanna að þessi hvalur, sem er friðaður, sé að hafa þessi töluverðu áhrif á loðnustofninn.

annað en hnúfubakurinn og til þess er að taka frændur okkar í Noregi ákváðu fyrr á þessu ári að auka hrefnukvótann í ljósi afránsins. Þar voru menn að vonast til betra jafnvægis í vistkerfinu; breytingar sem voru gerðar í anda

manneskja sem þekkir vel til þessa sviðs, var að vara við því að það ætti að handvelja hvaða rannsóknir ætti að fara í en studdi það eindregið að það ætti að fara í rannsóknir. Ég er almennt þeirrar skoðunar að við eigum að styðja okkar ákvarðanir, sérstaklega þegar kemur að umhverfinu, við vísindalega ráðgjöf. Síðan eru auðvitað margir aðrir hagsmunir á endanum sem spilast inn í

þegar þar að kemur.

ég því fyrir mér hvort þetta tengist að einhverju leyti, vegna þess að þar er Evrópusambandið náttúrlega með skýrt bann við hvalveiðum og ja, ef svo færi að það yrði skilyrði í þessu aðlögunarferli sem kann að vera fram undan að láta alveg af hvalveiðum, hvort það væri bara einfaldlega hentugt í huga

Hv. þingmaður ætti að vita almennt mína skoðun þegar kemur að hvalveiðum, ég hef ekki verið mjög hrifin af því að heimila frekari veiðar á langreyði. En það sem ég segi og sagði áðan er að það er sjálfsagt að fara í frekari rannsóknir

sínu eigin pólitíska markmiði. Kannski hef ég verið að misskilja hv. þingmann og þá biðst ég velvirðingar á því en ég vil undirstrika það sem var sagt einmitt í viðtali við vísindamanna í morgun um að það sé hættulegt að handvelja ákveðnar rannsóknir til þess eins að undirbyggja undir eina tiltekna pólitíska niðurstöðu og skoðun. Þannig að við skulum bara fara vel yfir þetta. Það er starfshópur á vegum ráðherra

Í frumvarpinu er annars vegar lagt til að heilbrigðisstofnunum og frjálsum félagasamtökum verði veitt heimild til að stofna og reka neyslurými. Hins vegar að notendum neyslurýmis verði heimilt að nota vímuefni með þeirri notkunaraðferð sem þeir kjósa, en í dag taka lögin einungis til notkunar í æð en ekki t.d. reykinga. Fram til þessa hafa eingöngu sveitarfélög haft heimild til að opna og reka neyslurými en þess ber að geta að þau hafa heimild til að semja við frjáls félagasamtök um rekstur. Verði frumvarp þetta samþykkt og jafnframt heilbrigðisstofnunum og frjálsum félagasamtökum veitt heimild til að opna og reka neyslurými getur það leitt til þeirrar jákvæðu breytingar að fleiri neyslurými verði stofnuð og rekin, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur einnig annars staðar á landinu sé talin þörf á því. Með því myndi aukast aðgangur fólks að öruggu rými til að nota vímuefni en sýnt hefur verið fram á að neyslurými draga úr líkum á ofskömmtun og öðrum skaða, m.a. tengdum notkun í æð. Þá hefur gefist vel að Landspítali veitir ákveðna heilbrigðisþjónustu í neyslurýmum Ylju þar sem hægt er að beita snemmtækri íhlutun, t.d. þegar sýking er í uppsiglingu. Þá kemur þekking ýmissa frjálsra félagasamtaka á skaðaminnkandi úrræðum sér vel. Í lokaskýrslu starfshóps um stefnu og aðgerðir í skaðaminnkun, sem nú er til meðferðar í heilbrigðisráðuneytinu, má greina að sveitarfélög eru mismunandi langt á veg komin við að taka upp skaðaminnkandi þjónustu en með því að veita heilbrigðisstofnunum og frjálsum félagasamtökum sömu heimild og sveitarfélög hafa þá getur það bætt eða a.m.k. jafnað aðgang fólks að neyslurými. Virðulegi forseti. Samkvæmt gildandi lögum er eingöngu heimilt að nota vímuefni í æð í neyslurýmum en verði frumvarp þetta samþykkt mun fólk 18 ára og eldra geta valið hvaða aðferð það beitir til að nota vímuefni, hvort sem það er að sprauta þeim í æð, reykja eða nota gegnum slímhúðir líkamans. Þannig verður unnt að draga úr alvarlegum líkamlegum afleiðingum vímuefnanotkunar sem fylgja einkum notkun í æð. Þessi heimild er því í raun skaðaminnkandi úrræði enda er vitað að fleiri hættur eru tengdar því t.d. að reykja vímuefni öndvert við að sprauta þeim í æð.

Það er líka minni hætta á ofskömmtun og það dregur úr líkum á neikvæðum afleiðingum þegar efnin eru blönduð, sér í lagi vondum og skaðlegum efnum. Ég árétta að það er fjarri því skaðlaust að reykja vímuefni en það er talið valda minni skaða en notkun í æð. Markmiðið með frumvarpi þessu er tækifæri til að mæta þörfum jaðarsettra einstaklinga um allt land og draga úr líkum á skaða.

Loks má gera ráð fyrir samfélagslegum áhrifum með fjölgun neyslurýma sem felast m.a. í hreinlæti og öryggi á almenningsstöðum. Ávinningurinn verður einnig að bregðast við á heildrænni hátt við vímuefnanotkun fólks og í því felst virðing við neytendur og inngilding í samfélagið. Herra forseti. Ég hef nú farið yfir efnisatriði frumvarpsins en vísa að öðru leyti til greinargerðar þess og skýringa. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umræðu.

Mig langar að spyrja hvort það hafi komið til skoðunar, m.a. vegna ábendinga fagfólks, að viðhafa kynjaskiptingu við notkun á rýmunum til þess að auka öryggi kvenna sem glíma við vímuefnavanda,

jákvæð viðbrögð. Ég hef ekki heyrt þessa umræðu um kynjaskiptingu og hef nú farið í Ylju og heimsótt og rætt þar við fólk.

Ég vil líka fagna þessu frumvarpi og bara öllum aðferðum og leiðinni sem við erum að stíga í því að þróa áfram skaðaminnkandi aðferðir í opinberri velferðarþjónustu og í þessu tilviki í starfsemi neyslurýma sem eru mikilvægur þáttur

að það sé tiltekin ábyrgð ríkisins, að það sé um heilbrigðismál að ræða fyrst og fremst og að það sé hnykkt á ábyrgð ríkisins í þeim efnum. Við erum með nógu mörg grá svæði á milli ríkis og sveitarfélaga og

Þetta er alveg rétt, það eru skiptar skoðanir um að hve miklu leyti um heilbrigðisþjónustu er að ræða. Það er alveg ljóst að það er rekin heilbrigðisþjónusta eins og af Landspítala inni í Ylju en það er alveg hárrétt að að um skaðaminnkunina sjálfa þá sýnist sitt hverjum. Ég hef auðvitað lesið umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og ég gat ekki séð að það væri gerð krafa um að kveðið væri á um þessa ábyrgð. En mér finnst það allrar athygli vert og legg auðvitað til að þetta verði rætt í hv. velferðarnefnd.

áfengis- og vímuefnavarnir rann út árið 2020 og er virkilega brýn þörf á að uppfæra hana. En það er sömuleiðis mikilvægt að vanda til verka þannig að sá starfshópur er enn að störfum og ég þori ekki að segja fyrir hönd hópsins hversu mikill tími er eftir, en einhverjir mánuðir. Eins og fram hefur komið þá verður mynduð heildstæð stefna og það má líka alveg hugsa sér

bæði heimild til heilbrigðisstofnana en líka til frjálsra félagasamtaka — það er jú þannig í dag að sveitarfélög geta falið frjálsum félagasamtökum að reka neyslurými sem er þá einungis auka, þá er sveitarfélagið orðið kannski

slíkri starfsemi á landsbyggðinni. Það eru fyrst og fremst þær ástæður og líka til að við þurfum svo ekki kannski að taka lögin upp öðru sinni.

Þannig að eins og er er ekki verið að skoða þetta en vissulega er verið að vinna úr skýrslunni um skaðann.

að gripið verði til mótvægisaðgerða gegn mögulegum neikvæðum afleiðingum í nærsamfélaginu og að skilgreint verði í lögum eða reglugerð hvað neysluskammta varðar, eins og ég kom inn á áðan.

Til áréttingar vegna fyrirspurnar hv. þm. Njáls Trausta Friðbertssonar þá er þessi heildstæða vinna — það er verið að vinna úr því og þar gætu komið upp tillögur um refsileysi og þá er einsýnt að neysluskammta þyrfti að skilgreina. En ég endurtek, ég tel þess ekki þurfa akkúrat á þessu augnabliki vegna þessara tveggja breytinga varðandi neyslurými.

út á hvað þetta gekk og auðvitað voru ýmsir sem fannst þetta algerlega út í hött og skildu ekki að það ætti að vera að búa til eitthvert rými fyrir fólk til þess að skaða sig. En sem betur fer þá höfum við öll séð hversu ótrúlega gott úrræði þetta er, enda sennilega búið að bjarga mörgum mannslífum og jafnvel hjálpa fólki til að komast til heilbrigðara lífernis þó svo að við séum kannski ekki með neinar tölur um það. En hér er um að ræða frumvarp sem lýtur annars vegar að því að heilbrigðisstofnunum og frjálsum félagasamtökum verði veitt sama heimild og sveitarfélög hafa nú til að stofna og reka neyslurými og hins vegar að heimila 18 ára og eldri að nota vímuefni í neyslurýmum óháð neysluaðferð.

Í núgildandi lögum er aðeins gert ráð fyrir einni notkunarheimild vímuefna sem er að sprauta efnum í æð svo að það var afar brýnt að losa um þetta. Það sem mér þykir líka gott við þetta er að þarna eru teknar til greina ábendingar frá fulltrúum frjálsra félagasamtaka sem hafa gríðarlega mikla þekkingu og reynslu af þessum málum, um að heimilt verði að nota vímuefni í neyslurými án þess að notkunaraðferð sé tilgreind, enda er það líka bara mjög erfitt að ætla að fara að fetta fingur nákvæmlega út í þetta í hvert sinn. Þessi breyting er í samræmi við ábendingar frá félagasamtökum eins og Afstöðu, félagi fanga, og Rauða krossinum á Íslandi.

Markmiðið er að mæta þörfum jaðarsettra einstaklinga um allt land og draga úr líkum á skaða sem þeir verða auðveldlega fyrir þegar efni eru notuð, eins og segir í frumvarpinu. Við erum búin að sjá það í gegnum tíðina, þó að það sé ekki kannski margra ára reynsla þá er samt sem áður búið að sýna fram á að aðgangur fólks að öruggu rými til fíkniefnanotkunar dregur úr líkum á ofskömmtunum og öðrum skaða. Þar sem heimild til að reka neyslurými er lögbundin er ekki unnt að gera breytingar með öðrum hætti en lagabreytingum og því kemur ekki til greina að breyta framkvæmdinni t.d. með reglugerðarsetningu. Þannig að verði ekkert aðhafst getur það leitt til þess að færri neyslurými verði opnuð en ella í ljósi þess að sveitarfélög ein hafa heimild til þess. Og þarna eru félagasamtökin að koma sterkt inn. Ef við horfum á sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins þá gætu þau mögulega veigrað sér við að opna neyslurými þrátt fyrir þörf vegna smæðar sinnar, en heilbrigðisstofnanir gætu hins vegar vel nýtt bæði húsnæði og mannauð sem þær hafa nú þegar yfir að ráða. Þá eru vísbendingar um að skaðaminnkandi inngrip virki best þegar þau eru aðgengileg í nærumhverfi fólks. Margir einstaklingar með langvarandi vímuefnavanda eru í eftirfylgd hjá heilbrigðisstofnunum og væri því ákjósanlegt að stofnununum væri heimilt að opna neyslurými sem gæti nýst sem einn þáttur í heildrænu þjónustuframboði til að mæta betur fjölþættum þörfum einstaklinganna. Þannig má sjá hvað heilbrigðisstofnunin út af fyrir sig getur í rauninni gert mikið bara í krafti stöðu sinnar. Þess utan getur það verið skaðlegra ef jaðarsettur hópur sem sækir í neyslurými getur ekki notað vímuefni með öðrum notkunaraðferðum en að sprauta þeim í æð. Þannig að hvernig svo sem litið er á þetta frumvarp, eins og þetta er samt sem áður erfiður málaflokkur, þá er þetta allt jákvætt.

að stjórnvöld leiti leiða til að auka þjónustu við það fólk sem notar vímuefni og telur þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu þannig til bóta fyrir þennan hóp. Með þessu frumvarpi eykst aðgangur fólks að öruggu rými til að nota vímuefni en sýnt hefur verið fram á að neyslurými draga úr ofskömmtunum. Og nú erum við ekki að tala bara um höfuðborgarsvæðið heldur mögulega úti um allt land eftir því hvar heilbrigðisstofnanir eru staðsettar og síðan hvar frjáls félagasamtök eru með sínar grunnstöðvar. Ég tel að með þessum lögum sé tekið skref í átt að bættri skaðaminnkun og þjónustu fyrir einstaklinga sem eiga við alvarlegan fíkniefnavanda að stríða. Við erum komin á þann stað að vilja taka utan um þetta fólk.

en sem betur fer erum við komin langt frá öllu svona neikvæðu viðhorfi. Þarna er um sjúkdóm að ræða og það þarf að gera allt til að hjálpa fólki til að eiga góða stund og lifa lífinu eins vel og það getur þrátt fyrir gríðarlega erfiða erfiða stöðu hjá mörgum fíkniefnaneytendum. En eins og hefur komið fram þá þyrfti auðvitað að móta heildstæða stefnu um fíknivanda til að neyslurými verði hluti af samræmdri nálgun við skaðaminnkun og það er spurning um meðferðarúrræði, meðferð, viðtalsmeðferð og samfélagslega vernd fyrir þennan svo mjög viðkvæma hóp einstaklinga.

og frjálsra félagasamtaka til reksturs á neyslurýmum að uppfylltum skilyrðum í reglugerð þar að lútandi og að heimild verði til að veita þá þjónustu sem fram fer í neyslurýmum óháð því með hvaða hætti vímuefna er neytt. Þetta er jákvæð breyting og er til samræmis við framkvæmd reksturs neyslurýma í öðrum löndum sem hafa heimilað slík neyslurými. Þetta er auðvitað fagnaðarefni og mun að líkindum leiða til mun víðtækari jákvæðra áhrifa skaðaminnkunar og skaðaminnkandi hugmyndafræði og neyslurýma þar sem almennt er talið skaðlegra að neyta vímuefna í æð heldur en t.d. með öðrum aðferðum eins og að reykja vímuefni eða nota gegnum slímhúð. Frumvarpið mun að auki leiða til þess, eins og vonir standa til, að fleiri neyslurými verði opnuð en nú eru rekin, enda benda gögn til þess að það séu jákvæð og víðtæk áhrif af þessum úrræðum ef þau eru til staðar í nærumhverfi fólks.

Eins og rakið er í greinargerð mun frumvarpið vonandi jafnframt hafa jákvæð áhrif á kynjaskiptingu eða kynjahlutföll þeirra sem nýta sér þessi úrræði. Eins og kemur fram í greinargerð frumvarpsins er hlutfall þeirra sem nú nýta þessi úrræði um 70% karlar og 30% konur og úr þessu þarf að bæta. Í þessari umræðu þá skiptir jafnframt máli að hér er um að ræða gagnreyndar aðferðir sem alþjóðastofnanir og sérfræðingar mæla með. Þær hafa sýnt sig

máli sínu hér áðan, t.d. í hjartalokum sem geta krafist langrar meðferðar og sjúkrahúslegu svo vikum eða mánuðum skiptir þannig að ávinningurinn fyrir heilbrigðiskerfið og ekki síst fyrir fjárhagslega

og hlakka til að fylgja þessu máli eftir í hv. velferðarnefnd.

Hann er að vissu leyti vandasamur í umfjöllun vegna þess að hann tengist ólöglegri starfsemi sem við erum jafnframt að leggja fram hér lög og tillögur um hvernig við eigum að koma í veg fyrir. veg fyrir. Þeir sem hafa orðið fíkniefnum að bráð hafa þá verið að neyta ólöglegra efna og við erum síðan að leggja fram lög um það hvernig við eigum að hefta það að þau komist inn í landið og fleira þess efnis. Engu að síður

fíklar fái jákvæða móttöku inni á heilbrigðisstofnunum. Og að kerfið í heild sinni upplifi það ágæta fólk sem sjúklinga og mæti þeim á þeim stað.

frú Ragnheiður starfrækt en þar er tekið á móti fíklum og það vantar verulega upp á að bæta þar í ýmsu aðstöðu hjá því fólki sem hefur orðið undir í þessari baráttu. Þá er það gististaður fyrir fíkla þannig að þeir þurfi ekki að gista í fangaklefum;

þannig að það þarf að gæta að því. Ég vil síðan minna á það í þessari umræðu að auðvitað er rétt að koma í veg fyrir að það berist veirur og annað í æðar þessa fólks og þess vegna er þetta mikilvægt. En við eigum líka að nota þessi neyslurými til að benda þeim sem þar leita skjóls eða aðstoðar á það að hægt sé að komast út úr þessu, það sé meðferð til staðar. Við eigum ekki síður að hafa einhverjar sálfélagslegar ábendingar og benda fólki á að það sé kannski rétta leiðin að reyna að snúa blaðinu við og komast út úr vítahring fíkniefna. Ég held að við eigum einmitt að nota þessi neyslurými til að koma þeim skilaboðum einnig til skila.

þessi áform verði að veruleika. Mér heyrist úr umræðunum hér í dag að það séu kannski ágætislíkur á að það verði. Þetta er alveg gríðarlega jákvætt skref að mínu mati því að hér er verið að hrinda í framkvæmd ákveðinni skaðaminnkun og mér finnst að skaðaminnkun eigi að vera í forgrunni þegar við erum að velta fyrir okkur viðbragði við áfengis- og vímuefnavandanum. Reyndar er ég þeirrar skoðunar að allt sem gert er til að aðstoða veikt fólk sem glímir við þennan vanda, fólk sem er með fíknisjúkdóm,

fyrir fjölskyldur þeirra og fyrir samfélagið allt. Það eru svo ótrúlega miklar afleiðingar sem þessi sjúkdómur hefur í för með sér í lífi fólks, eins og við þekkjum, og aðstandenda þeirra sem veikir eru.

En auðvitað eru þessar hugmyndir um skaðaminnkun miklu eldri en svo. Þarna var ríkislögreglustjóri með í ráðum, ríkissaksóknari, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Þarna voru fangar, Afstaða, félag fanga,

En það sem ég tek út úr því sem er verið að gera hér og almennt í skaðaminnkun er svolítið þetta mannlega.

Það á við um bæði þau úrræði, þ.e. þetta eru oft einstaklingar sem þurfa að leita á náðir heilbrigðiskerfisins og eftir atvikum inn í önnur kerfi líka og ég held að það sé alveg óhætt að segja að það er a.m.k. stundum upplifun þessa hóps að það mæti því ákveðnir fordómar. En í þeirri skaðaminnkun sem hér er undir, og þá er ég að tala um Ylju og Frú Ragnheiði líka, er útgangspunkturinn sá að það er verið að mæta fólki þar sem það er. Það er ekki verið að predika yfir því þá hugsun að það verði endilega að verða edrú heldur er verið að nálgast það á annan hátt. Þar gefst líka tækifæri til að huga að sýkingum og ýmsum sjúkdómavörnum og jafnvel koma með góð ráð um andlega líðan fólks og annað. Þetta er bara svona gott mannlegt samtal sem á sér stað inni á þessum stöðum, sem skiptir svo gríðarlega miklu máli. Eins og ég segi þá upplifir fólk ekkert endilega að það sé verið að stýra því í einhverja tiltekna átt heldur mætir það bara til þess að fá samtal og fá ákveðna þjónustu, sem er auðvitað algerlega frábært. Það sem hér er undir er að það er verið að útvíkka þá notkun sem er heimil í neyslurýminu. Það er ekki bara þannig að það eigi að leyfa það að fólk geti sprautað sig í æð undir eftirliti heldur er líka verið að bregðast við breyttu neyslumynstri

bæði verið að bregðast við ábendingum sem hafa komið fram um málið en það er líka þar undir að það gefur kannski möguleika á því að úrræðin verði fleiri og fjölbreyttari, sem er auðvitað bara fagnaðarefni. Mér finnst það gott að það sé verið að bregðast við breyttu neyslumynstri. Það er auðvitað þannig að þetta er ekkert alltaf eins. Við þekkjum það alveg úr úr vímuefnaneyslu, svo að við tölum bara um hana, að það geta verið ákveðnar sveiflur í því hvaða efni eru í notkun hverju sinni og hvernig verið er að nota efnin. Það er stundum talað um ópíóíðafaraldur og einhvern tímann var talað um e-töflu faraldur, kókaínfaraldur og allt þetta. Þannig að öll sú vinna sem við erum í, bæði hér í þinginu og þarna úti á akrinum, þarf auðvitað að taka mið af því að þetta er síbreytilegt landslag þó að

þ.e. að af þeim 25 löndum sem teljast til Vestur-Evrópu samkvæmt Alþjóðlegu skaðaminnkunarsamtökunum eru neyslurými í 12 þeirra, þar á meðal á Íslandi. Af þeim löndum sem Ísland ber sig oft saman við má nefna Belgíu, Danmörku, Frakkland, Þýskaland, Holland, Noreg og Sviss, og í öllum þeim löndum þar sem neyslurými eru rekin er heimilt að nota hvaða vímuefni sem er, óháð neysluaðferð. Þar sem heimilt er að reykja er aðeins gerð krafa um loftræstingu og í þeim löndum eru víðtækari heimildir til reksturs neyslurýmis og geta rekstraraðilar verið sveitarfélög, spítalar, heilbrigðisstofnanir og frjáls félagasamtök. Það er auðvitað

stór þáttur í viðbragði okkar við fíknisjúkdómum. Það er ákveðinn grundvallarmunur á því sem fellur undir þetta skaðaminnkunarhugtak og svo kannski hinu hefðbundna meðferðarstarfi sem er aðstoð við fólk við að reyna að hætta í neyslu. En það er líka fólk þarna úti sem einhverra hluta vegna getur ekki hætt

að hópurinn sem á að móta stefnu í þessum málaflokki til lengri tíma skili af sér. Ég vona heitt og innilega að það komi góðar tillögur úr því. Það er sömuleiðis hópur sem var skipaður í tíð fyrri heilbrigðisráðherra og af fyrri ríkisstjórn

Hér er t.d. verið að tala um tilraunaverkefni um lyfjameðferð við ópíóíðafíkn með öðrum uppbótarlyfjum en hafa verið í notkun á Íslandi fyrir einstaklinga með langvarandi og alvarlega ópíóíðafíkn,

Skammtímainnlögn til skaðaminnkunar var eitt úrræði sem þarna er verið að tala um og þá er verið að tala um fólk með langvarandi og alvarlegan vímuefnavanda, að það hafi aðgang að lágþröskulda skammtímainnlögn í einn til fimm daga þar sem aðstaða er til að ná lágmarksjafnvægi í hvíld og að fá aðgang að skaðaminnkandi heilbrigðisþjónustu. Svo er verið að tala um að heimila reykingar í neyslurými, sem við erum auðvitað að ræða hér, og sömuleiðis erum við með þessa útvíkkun til félagasamtakanna eins og ég nefndi. Það er verið að tala um eina hugmynd í þessum hópi, efnagreiningu vímuefna, að hún sé aðgengileg í neyslurými; gestir í neyslurýmum geti látið efnagreina vímuefni sín í þeim tilgangi að koma í veg fyrir skaða sem hlotist getur af óæskilegum eða hættulegum íblöndunarefnum í vímuefnum. Virkni- og stuðningsúrræði fyrir fólk með samslátt vímuefnanotkunar og heimilisleysis; fræðsla og þekking í skaðaminnkun; það er verið að tala um vitundarvakningu um skaðaminnkun, heildstætt þjónustuferli meðferðar við ópíóíðafíkn.

og eru allar alveg frábært innlegg inn í það sem við þurfum alltaf að vera með augun á, þ.e. að auka þjónustuna við fólk sem er með þennan sjúkdóm. Bara svona í lokin ætla ég að fá að nefna það að mér finnst stundum, þegar við erum að ræða um þennan sjúkdóm almennt — það

hvaða leið er best og hvaða leið sé ómöguleg og það allt saman. Ég hef alltaf hvatt til þess að við séum öll með opinn huga fyrir því

verið of læst í fyrirframmótuðum hugmyndum. Við eigum ofur einfaldlega að ræða allar tillögur og hugmyndir sem koma á borðið og eru lagðar fram í þeim tilgangi að lina þjáningar fólks sem er veikt og glímir við fíknivanda.

þá eru það fjármunir hjá ríkissjóði, sveitarfélögum og félagasamtökum og fyrirtækjum landsins — það eru alveg óheyrilegir fjármunir sem liggja í því veika fólki sem er að reyna að fara í gegnum lífið með þennan alvarlega sjúkdóm.

og þakka hv. þm. Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur fyrir að minna okkur á að það er ekkert langt síðan við fórum að tala um neyslurými, og hvað mikið hefur í raun áunnist síðan og hversu mikið viðhorfin hafa breyst. Hv. þm. Sigmar Guðmundsson var á sömu nótum og ræddi fordóma. Þeir eru eflaust enn til staðar en margt hefur breyst, bara með þeirri þekkingu sem nú liggur fyrir á þessum erfiða sjúkdómi.

koma á efnagreiningu á þeim efnum sem verið er að nota. Í mínu ráðuneyti vinnum við að kostnaðargreiningu á því að koma slíkum efnagreini fyrir í neyslurýminu Ylju. Hv. þingmaður nefndi líka Eyjafjarðarsvæðið og það er alveg augljóst að þar er brýnt að koma upp neyslurými. Ég þakka hv. þm. Rögnu Sigurðardóttur líka fyrir hennar innlegg og allt það sem þar kom fram. Það var nefnt hér að það hafi orðið hrein stjórnarskipti. Að sjálfsögðu höldum við áfram allri góðri vinnu sem var í gangi í ráðuneytum þar sem okkar allra bestu sérfræðingar koma að málum. Ég ætla að lokum að nefna það að rannsóknir hafa sýnt að neyslurými auka ekki notkun á vímuefnum, eins og einhver gæti haldið, heldur hafa þessi jákvæðu áhrif á notendur og samfélagið í heild.

fyrir samfélagið allt. Vissulega er einungis um heimild til rekstrar neyslurýma að ræða en ég vona svo sannarlega að heilbrigðisstofnanir og frjáls félagasamtök komi þeim úrræðum á fót þar sem þörfin er. Með því að leggja áherslu á skaðaminnkun erum við auðvitað að mæta þessum hópi notenda á þeim stað þar sem hann er staddur og á hans eigin forsendum. Auðvitað vitum við núna að vímuefnaneysla er fyrst og fremst heilbrigðismál og þess vegna er afar mikilvægt að þeir fái meðferð samkvæmt bestu þekkingu og reynslu og þar eru skaðaminnkunarúrræði svo sannarlega á meðal. Með því að leggja áherslu á skaðaminnkun þá erum við að sjálfsögðu líka að sýna þessum einstaklingum þá virðingu sem þeir eiga skilið eins og allir aðrir og við stuðlum þannig að inngildingu hópsins. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmönnum enn og aftur fyrir góða umræðu og hlakka til að fylgjast með framvindu málsins hjá hv. velferðarnefnd.

Með frumvarpinu er stefnt að því að auka réttindi foreldra sem verða fyrir því mikla áfalli að missa barn sitt eða maka. Rík ástæða þykir til að styðja enn frekar við foreldra á innlendum vinnumarkaði í kjölfar slíkra áfalla en missir barns eða maka er ekki aðeins persónulegt áfall heldur hefur það óhjákvæmilega víðtæk áhrif á daglegt líf þeirra fjölskyldna sem í hlut eiga. Með lögum um sorgarleyfi sem tóku gildi í byrjun árs 2023 var stigið mikilvægt skref í því að styðja við foreldra á innlendum vinnumarkaði við að vinna úr sorg í kjölfar barnsmissis. Með frumvarpi þessu er lagt til að foreldrum sem missa maka sinn verði einnig tryggður réttur til sorgarleyfis. Ljóst er að foreldri sem styður syrgjandi barn á sama tíma og það syrgir sjálft maka sinn upplifir mikið álag og þykir því mikilvægt að veittur sé stuðningur og aukið svigrúm til sorgarúrvinnslu við slíkar aðstæður. Er í því sambandi lagt til að foreldri, í skilningi laganna um sorgarleyfi, sem missir maka sinn eigi rétt á sorgarleyfi eða sorgarstyrk í allt að sex mánuði. Er hér um að ræða nýmæli í lögum um sorgarleyfi. Með frumvarpinu er einnig lagt til að réttindi foreldra í kjölfar andvanafæðingar eða fósturláts verði aukin. Lagt er til að foreldri geti átt sjálfstæðan rétt á sorgarleyfi í allt að sex mánuði frá þeim degi er andvanafæðing á sér stað eftir 22 vikna meðgöngu en samkvæmt gildandi lögum á foreldri rétt á þriggja mánaða sorgarleyfi við slíkar aðstæður. Þá er lagt til að foreldri geti átt sjálfstæðan rétt til sorgarleyfis í allt að þrjá mánuði frá þeim degi sem fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu á sér stað en samkvæmt gildandi lögum er miðað við tveggja mánaða sorgarleyfi við slíkar aðstæður. Herra forseti. Með frumvarpi þessu eru einnig lagðar til breytingar sem þykja nauðsynlegar í ljósi reynslunnar af framkvæmd gildandi laga um sorgarleyfi. Er í því sambandi er lagt til að við andvanafæðingu eða barnsmissi þar sem barnið er yngra en 24 mánaða verði foreldri heimilt að óska eftir að við útreikning Vinnumálastofnunar á mánaðarlegri greiðslu á grundvelli laganna verði tekið mið af tekjum viðkomandi á viðmiðunartímabili samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof. Er þetta lagt til svo að komið verði í veg fyrir að foreldri fái við slíkar aðstæður lægri greiðslur í sorgarleyfi en viðkomandi hefði annars fengið á grundvelli laga um fæðingar- og foreldraorlof. Þá er með frumvarpinu lagt til að skýrt verði kveðið á um að réttur til sorgarleyfis stofnist ekki vegna barnsmissis eða makamissis hafi hlutaðeigandi foreldri framið brot samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga sem leitt hafa til fyrrnefnds missis. Herra forseti. Ég hef mikla trú á því að með því að tryggja foreldrum á innlendum vinnumarkaði aukið svigrúm til sorgarúrvinnslu í kjölfar barns- eða makamissis þá megi auka líkur á því að viðkomandi eigi farsæla endurkomu á vinnumarkað og taki virkan þátt í samfélaginu að nýju. Ég hef fundið fyrir miklum stuðningi

Ég hvet okkur sem hér störfum til að taka höndum saman og tryggja afgreiðslu þessa fallega frumvarps og ég ber vonir til þess að við getum saman tryggt enn betri stuðning við foreldra á viðkvæmum tímum. Að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir þetta góða frumvarp. Frumvarpið snýr að breytingum á lögum um sorgarleyfi. Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur lagt fram þetta frumvarp í þeim tilgangi að bæta aðstæður fjölskyldna sem lenda í þeim erfiðu aðstæðum að missa ástvin. Eins og fram kom hjá hæstv. ráðherra er frumvarpið byggt á tillögum frá Gleym mér ei – styrktarfélagi og Sorgarmiðstöðinni. Markmiðið er að veita fjölskyldum sem glíma við missi ástvina nauðsynlegan stuðning og svigrúm til að vinna úr sorginni. Samkvæmt frumvarpinu á foreldri sem missir maka einnig rétt á allt að sex mánaða sorgarleyfi eða sorgarstyrk en hingað til hefur það aðeins átt við um missi barns, andvanafæðingu eða fósturlát. Þessi breyting er talin sérstaklega mikilvæg þar sem hún viðurkennir að missir maka getur haft veruleg áhrif á fjölskyldulíf og getu foreldris til að sinna börnum sínum og vinnu. Sorg er ekki eitthvað sem hægt er að reka á eftir, drífa af. Fólk fer í gegnum þetta ferli á eigin forsendum. Fyrstu daga og vikur eftir missi er algengt að sorgin taki alfarið yfir, svo mikið að sá eða sú sem syrgir er ófær um að taka ákvarðanir og gera áætlanir. Í sorgarferli getur verið ótrúlega erfitt að gera einföldustu hluti. Tíminn er sagður lækna öll sár. En hann gerir það ekki en sannarlega mildar tíminn sársaukann. Þess vegna skiptir svo miklu máli fyrst eftir missi að fólk sem syrgir fái næði og tíma til að vera í sorginni á sínum forsendum. Samfélagið þarf að standa að baki einstaklingum sem glíma við sorg og missi. Það er sýnt með því að leggja fram þetta frumvarp. Nú erum við samfélagið eins og vinurinn góði sem sýnir skilning, þolinmæði og við vitum að það er engin ein rétt leið við að syrgja. Það getur tekið fólk mislangan tíma og hver gerir það á sinn hátt. Samfélaginu stendur ekki á sama um þegna samfélagsins þegar á reynir. Varðandi makamissi: Með því að veita foreldri sem missir maka rétt til töku sorgarleyfis er verið að gefa því tækifæri til að vinna úr sorginni og aðlagast breyttum aðstæðum. Þessi réttur er ekki síður mikilvægur fyrir barn sem missir foreldri sitt. Barnið gengur í gegnum sorg og þarf tíma til að vinna úr þeirri sorg. Þá er samvera með foreldri mjög mikilvæg á þessum erfiðu tímum sem taka við. Auk þess að setja í lög ákvæði um sorgarleyfi vegna makamissis er einnig í frumvarpinu tillaga um lengingu sorgarleyfis vegna fósturláts og andvanafæðingar. Þessar breytingar snerta aðallega foreldra og börn þeirra og ættu að stuðla að meira jafnrétti á vinnumarkaði, óháð efnahag og kyni. Það er mikilvægt að vinnumarkaðurinn sé sveigjanlegur og taki tillit til fjölskylduaðstæðna, sérstaklega þegar fjölskyldur ganga í gegnum erfiða tíma eins og að missa ástvini. Sumir vinnustaðir eru einstakir hvað þetta varðar en aðrir sýna minni skilning. Þetta frumvarp er afar mikilvægt skref og með því er samkennd og mennska í fyrirrúmi. Allir geta lent í þessum sporum. Andlát gera oft ekki nein boð á undan sér eins og við öll vitum.

Ég hyggst nú ekki lengja mikið í þessari umræðu með einhverjum langlokum. Mig langar þó að koma hingað upp og þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp. Eins og hér hefur verið rakið eru umhverfi og aðstæður fólks sem verður fyrir þessum áföllum auðvitað mjög fjölbreytt. Það getur verið algjört lykilatriði að fólk hafi tíma til að vinna úr þessum oft á tíðum óvæntu aðstæðum.

Efni frumvarpsins er fyrst og fremst tæknilegs eðlis og miða breytingarnar að því að skýra og einfalda framkvæmd laganna áður en frekari vinna við gerð strandsvæðisskipulagsins hefst. Lög um skipulag haf- og strandsvæða, sem tóku gildi í júní 2018, eru fyrsta heildstæða löggjöfin um skipulag haf- og strandsvæða hér við land. Þau kveða annars vegar á um að mótuð skuli stefna um skipulag haf- og strandsvæða sem verði hluti landsskipulagsstefnu og hins vegar um gerð strandsvæðisskipulags fyrir afmörkuð strandsvæði eftir því sem tilgreint er í stefnunni hverju sinni. Í landsskipulagsstefnu fyrir árin 2024–2038 og fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árið 2024–2028, sem Alþingi samþykkti í maí 2024, voru í fyrsta sinn settar fram áherslur og aðgerðir er varða skipulag haf- og strandsvæða í samræmi við framangreint.

Þegar hefur verið unnið strandsvæðisskipulag fyrir annars vegar Vestfirði og hins vegar Austfirði sem tók gildi 7. mars 2023. Í undirbúningi er nú heildarendurskoðun á lögum um skipulag haf- og strandsvæða í ljósi reynslunnar af framkvæmd þeirra. Er það í samræmi við bráðabirgðaákvæði II við lögin þar sem kveðið er á um að þau skuli endurskoðuð í ljósi reynslunnar að lokinni vinnu við framangreint strandsvæðisskipulag lokinni vinnu við framangreint strandsvæðisskipulag Vestfjarða og Austfjarða en endurskoðuninni átti að vera lokið eigi síðar en þremur árum eftir gildistöku laganna.

er hins vegar nauðsynlegt að gerðar verði tilteknar lágmarksbreytingar á lögunum til að sníða af þeim tæknilega vankanta sem komið hafa í ljós við framkvæmd þeirra og eru þær breytingar efni þessa frumvarps. Helstu breytingarnar eru eftirfarandi og ég hvet hv. þingmenn til að taka mjög vel eftir þessu vegna þess að þetta er ekki búið að vera mitt sérsvið fram til þessa þannig að það er náttúrlega ákveðin áskorun að vera komin hér í eitthvert tæknilegt sniðmát á haf- og strandsvæðisskipulaginu. Þannig að þetta er nú eiginlega — já, það er alltaf gaman að setja upp nýja hatta og það er einstaklega ánægjulegt að setja sig inn í ný mál, mál sem maður hefur ekki látið sig varða á hinu háa Alþingi en eru nú orðin mér hjartans mál ásamt svo mörgu öðru. Skýrð eru í fyrsta lagi ákvæði laganna um skipunartíma svæðisráða þannig að ótvírætt verði að skipun svæðisráðs falli ekki niður við gildistöku strandsvæðisskipulags. Þannig mun ekki þurfa að endurskipa svæðisráð ef gera þarf breytingar á strandsvæðaskipulaginu.

að það falli aldrei niður. Gerð er breyting á ákvæði um skipan svæðisráða sem til er komin vegna breyttrar verkaskiptingar innan Stjórnarráðsins. Fjórir af átta fulltrúum í svæðisráði verða hins vegar eftir sem áður tilnefndir af ráðherrum sem fara með þá málaflokka er helst varða nýtingu og vernd auðlinda á haf- og strandsvæðum. Þrír fulltrúar eru tilnefndir af þeim sveitarfélögum sem liggja að viðkomandi strandsvæði og einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þá verður einnig kveðið á um það með skýrum hætti að tilnefningaraðilar geti skipt út sínum fulltrúum í svæðisráði ef þörf þykir. Felld er út upptalning í dæmaskyni á fagstofnunum sem eru sem eru svæðisráðum og Skipulagsstofnun til ráðgjafar. Upptalningin er ekki tæmandi auk þess sem hún verður úrelt ef breytingar eru gerðar á stofnanakerfi ríkisins að þessu leyti. Nægjanlegt er að tilgreina að Nægjanlegt er að tilgreina að um sé að ræða fagstofnanir sem fara með málaflokka er varða nýtingu og vernd á haf- og strandsvæðum. Þá er hlutverk Skipulagsstofnunar skýrt hvað varðar mat á því hvort tiltekin framkvæmd eða starfsemi samræmist gildandi strandsvæðisskipulagi en óljóst hefur verið hvenær leita beri eftir slíku áliti stofnunarinnar og hvaða vægi það hafi. Kveðið er á um það með skýrum hætti að auk þess að strandsvæðisskipulag skuli taka mið af stjórnvaldsfyrirmælum, öðrum lögum og lögbundnum ákvörðunum um nýtingu og vernd haf- og strandsvæða þá skuli það taka mið af öðrum stefnum og áætlunum sem hafa áhrif á nýtingu og vernd haf- og strandsvæða, svo sem kerfisáætlun um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Einnig er lagt til að styrkja betur lagastoð skilgreininga nýtingarflokka sem kveðið er á um í reglugerð um gerð strandsvæðisskipulagsins. Nýtingarflokkarnir eru taldir ein forsenda þess að unnt sé að tryggja samræmda nálgun við gerð strandsvæðisskipulags á landsvísu, auk þess sem þeir hafa mikla þýðingu við túlkun skipulagsins og samanburð milli skipulagssvæða. Eru þeir að þessu leyti sambærilegir landnotkunarflokkum í aðalskipulagi sveitarfélaganna sem skilgreindir eru í skipulagsreglugerð. Loks er lögð til breyting á ákvæði til bráðabirgða í skipulagslögum. Með því ákvæði var heimilað að kostnaður við gerð strandsvæðisskipulags fyrir Vestfirði og Austfirði yrði greiddur úr Skipulagssjóði þar sem ekki lægi fyrir hvernig slík skipulagsgerð yrði fjármögnuð til framtíðar. Þar sem sú stefnumörkun bíður heildarendurskoðunar laga um skipulag haf- og strandsvæða er lagt til að fyrirhuguð gerð strandsvæðisskipulags fyrir Eyjafjörð og Skjálfandaflóa verði líka kostuð af Skipulagssjóði.

Þess skal getið að þetta er eitt af þeim málum sem við erum að taka við frá fráfarandi ríkisstjórn. Það hafði ekki verið mælt fyrir því áður en við búum að ýmsum fjársjóðum sem hefur verið unnið að af fráfarandi ríkisstjórn. Þó að við séum nú oft að kýta og agnúast hvert út í annað þá er það einfaldlega þannig að öll þau góðu verk sem eru til staðar við hikum ekki við að fylgja þeim eftir. Við eignum okkur ekki neitt sem aðrir eiga en við þökkum fyrir það sem vel er gert.

Þetta mál snýst um það að einfalda heiti á frábærri stofnun sem ég hef aldrei munað hvað heitir raunverulega af því að hún ber svo mörg nöfn, ég held að hún beri 13 nöfn og 113 stafi. Sem sagt, ég er að mæla hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hvorki meira né minna en þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.

sem ég mæli fyrir þessu frumvarpi og loksins er það að verða að lögum. Ég ætla ekkert að hafa fleiri orð um það. Hér er einfaldlega verið að óska eftir því að eftir að þetta frumvarp nær fram að ganga þá heiti þessi dásamlega stofnun Sjónstöðin. Án Sjónstöðvarinnar þá t.d. stæði ég ekki hér. Án þeirrar þjónustu sem Sjónstöðin veitir þeim sem hún getur hjálpað

að fá utanumhald um sína fötlun, fá aðstoð við að prenta út námsgögn og fá í rauninni að finna það sem gefur manni byr og veitir manni ljós inn í lífið og gerir manni kleift að fá að vera til og standa eins nálægt að vera jafnfætis þeim sem eru ófatlaðir og kostur er. Þannig að ég segi bara: Til hamingju. Ég efast ekki um að þingheimur allur muni með mikilli gleði taka utan um það að þessi dásamlega stofnun muni hér eftir heita Sjónstöðin þegar þetta frumvarp hefur fengið sína eðlilegu meðferð í gegnum þingið. Ég mun því leggja til að málinu verði vísað til hv. velferðarnefndar.